narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 93 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za se.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 143 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Nastavljamo sa radom.Na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine, da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Zagorka **Zagorka Aleksić** Hvala.Uvažena predsedavajuća, poštovane kolege, u prvoj nedelji oktobra se već 90 godina u našoj zemlji tradicionalno obeležava Dečija nedelja. Znamo da ova značajna manifestacija prvenstveno ima za cilj skretanje pažnje javnosti na unapređenje prava i položaja dece u društvu.Mi iz poslaničke grupe Dragan Marković Palma „Jedinstvena Srbija“ smatramo da je važno u Narodnoj skupštini govoriti o problemu vršnjačkog i digitalnog nasilja u osnovnim i srednjim školama.Moje pitanje upućujem Ministarstvu prosvete koje mere resorno ministarstvo planira da preduzme, a koje se tiču prevencije i sprečavanja vršnjačkog i digitalnog nasilja u osnovini i srednjim školama do kraja godine.Znamo da smo relativno skoro u našim školama imali izmene i dopune Pravilnika o postupanju u školama kada je u pitanju nasilje. Svaka škola je dužna da ima tim za sprečavanje nasilja, takođe i tim za postupanju u kriznim kriznim situacijama.Mi možemo da kažemo da imamo stabilan okvir, propise, zakonske i podzakonske akte koji se tiču prevencije i sprečavanja vršnjačkog i digitalnog nasilja. Svi akti koji se tiču ovog važnog društvenog problema su u skladu sa konvencijom o pravima deteta. To je važno naglasiti.Takođe, Kancelarija Saveta Evrope u Srbiji se ove godine uključila u prevenciju nasilja po našim školama. Tu su i brojne organizacije civilnog sektora, koje kroz svoj aktivizam, kandiduju ovu temu. Takođe, imamo i važnu nacionalnu platformu – „čuvam te“ i zaista posvećene, stručne ljude koji rade na suzbijanju ovog problema.Međutim, problema.Međutim, nikada više priče, nikada više tematizovanja nasilja u osnovim i srednjim školama, a sve je više neprihvatljivog ponašanja i nasilja koje je u velikom broju slučajeva okarakterisano kao nasilje trećeg stepena.Ako pogledamo period od prethodnih godinu dana, govorimo o preko 760 slučajeva okarakterisanih kao nasilje trećeg stepena i to su podaci dostupni na sajtu Ministarstva prosvete.Mi ostajemo pri stavu kojeg smo iskazali nakon majskih tragedija, da je neophodno da Ministarstvo prosvete nađe mehanizme koji će poboljšati komunikaciju između roditelja, psihološko pedagoške službe između roditelja, Mi imamo formalne okvire, ali se čini da je suštinskih rezultata jako malo i važno je da na ovom problemu dodatno radimo.Prema podacima iz pojedinh škola timovi za sprečavanje nasilja nekada nemaju kapacitet da se izbore što sa vršnjačkim nasiljem, što sa nasiljem koje dolazi od strane učenika ka nastavnicima. Smatramo da nam je potreban sveobuhvatni pristup, a konkretnije mere.O konkretnijim merama ćemo svakako razgovarati kada u Skupštinsku proceduru uđu izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja, ali i izmene Krivičnog zakonika, kojim su najavljene predviđene kazne za starije maloletnike i punoletne učenike. Takođe, ovaj nacrt predviđa i skraćenje procedure za disciplinski postupak koji se vodi protiv učenika. Mislimo da je važno da se o tome razgovara.Smatramo takođe bitnom odlučnost, predsednice Narodne Skupštine, gospođe Ane Brnabić, koja je i predsednica Odbora za prava deteta, da se ovaj odbor aktivnije bavi prevencijom gorućeg problema u našem društvu.Poslanička grupa Jedinstvena Srbija je već dostavila određene inicijative i mi se nadamo da ćemo vrlo uskoro zajedno raditi na sprečavanju ovog problema. Hvala.

Najpre da podsetim, pošto je predstavnike vlasti i vladajuće većine zahvatila očigledno neka rednja zaboravnosti. Da ih podsetim da nisu odgovorili da li su lagali 2022. godine, kada je tadašnja premijerka izjavila da je na projekat Jadar stavljena tačka, koja se do sada pretvorila u zapetu ili tri tačke ili lažu sada. Pošto ih sećanje vara, da ih podsetim šta su govorili…

Jonić** Ovo je pitanje za ministarku Đedović, ministarku Irenu Vujović i Anu Brnabić.Citiram: „Radio televizija Srbije 20. januar 2022. Na upravo završenoj sednici Vlade Republike Srbije ukinuta je Uredba Vlade o prostornom planu područja posebne namene, tako da je prostorni plan ukinut i više ne postoji. Samim tim poništeni su upravi akti koji su vezani za kompaniju Rio Tinto, odnosno „Rio Sava Eksplorejšn“, sve dozvole, sva rešenja i sve ostalo. Ugovore nikada nismo imali, kao što smo više puta i rekli. Konačno, na današnjoj sednici Vlade ukinuli smo i odluku Vlade o obrazovanju radne grupe za implementaciju projekta „Jadar“. Time, dame i gospodo predstavnici medija, poštovane građanke i građani Republike Srbije, ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici januar - Apsolutno je stavljena tačka na to, dakle, ukinut je prostorni plan, ukinuta je radna grupa, ukinuti su svi akti. Već sutradan su ukinuti svi akti u vezi sa Rio Tintom u smislu dozvola. Dobili smo za to potvrdu i od Ministarstva građevine, od Ministarstva rudarstva i ekologije. Ja nemam nameru više da se bavim time.Šta se u međuvremenu desilo da tadašnja premijerka, a sadašnja predsednica Skupštine i lobista Rio Tinta promeni mišljenje?Takođe, pitanje za ministarku Đedović Handanović i ministarku Irenu Vujović. Kompanija Rio Tinto je početkom 2023. godine izgubila visoko radioaktivnu kapsulu sa cezijumom 137 negde u Australijsko bestragiji, pa su posle morali mesecima da je traže po trnjacima i po prašini i da se Rio Tinto već redovno i po ko zna koji put morao izvinjavati australijskoj javnosti. Da li imate informacije o

zbog mita od 10,5 dolara koji je plaćen francuskom advokatu Fransui De Kombre za posredovanje kod gvinejskog predsednika Alfe Kondea 2011. Da li možete da mi dostavite detaljnije informacije o tome?Da li imate podatke da je ova kompanija na Madagaskaru uništila šume retke endemske vrste, zatrovala jezera i reke, oterala seljake sa njihove zemlje i uništila im živote zbog izgradnje rudnika titanijum-dioksida, iako ih je uveravala da će poštovati najviše ekološke standarde. Da li vam je to poznato?Da li znate da je 58 ljudi koji tamo žive podnelo tužbu protiv Rio Tinta Velikoj Britaniji zbog trovanja uranijumom i olovom? Da li vam je poznato da je sa jalovišta Rio Tintovog rudnika u Mongoliji, bakar, ojutolgoj, još od 2018. godine curi zatrovana voda koja do sada zagađuje podzemne vode, što je i Evropska banka za obnovu i razvoj, što bi ministarka Đedović Handanović morala da zna, koja je jedan od zajmodavaca Rio Tinta proglasila ekološkom katastrofom?Na kraju, da li imate podatke o široko rasprostranjenoj polnoj diskriminaciji, maltretiranju, seksualnom uznemiravanju i rasizmu, što je ustanovila Elizabet Broderik, australijska komesarka za polnu diskriminaciju i da je više od 53% od 10.000 ispitanih žena

Velika podršku. To moramo tako nastaviti, jer kao što sam ranije govorio bolje sprečiti nego lečiti.Sada bih još jednom dao podršku jednom mladom čoveku koji prof. dr, koji je direktor kardiologije u Nišu, Tomici Kostiću koji zajedno sa svojim timom svakodnevno radi pomaže svima nama koji živimo na jugoistoku Srbije.Klinički centar Srbije, Tomica Kostić, sve ostale kolege rade svakodnevno. Još jedna velika podrška njemu kao čoveku i njegovom timu, jer sam siguran da će on zajedno sa svima njima raditi na tome da se što veći broj ljudi spase i da se svakom čoveku pomogne, a radi se na tome da se usavrši, da se obezbede bolji uslovi rada na kardiologiji.Što se tiče zdravstva, o tome ćemo pričati u narednom periodu, vezano i za domove zdravlja, i za Dom zdravlja u Svrljigu, o tome sad govoriti.Ja ću sada postaviti pitanje, konkretno, možda bude i predsedniku Vlade i Ministarstvu finansija, ministarki pravde i ministarki državne uprave i lokalne samouprave. velikog problema koji dotiče veliki broj malih lokalnih samouprava. To je problem o kojem sam govorio unazad dve ili tri godine, problem gde veliki broj advokata, advokatskih pripravnika ide po tim našim opštinama, obilazi naša seoska područja i na neki način i prevarom dolazi i traži od ljudi da potpišu da se utuži opština za zauzeće određenog dela nekog puta atarskog, lokalnog puta, koji je tu rađen pre 50 ili 60 godina.Vrednost tog dela i tog kvadrata, dva, tri, pet kvadrata jeste hiljadu ili dve hiljade dinara, a oni za advokatske usluge uzimaju do 100, 150 hiljada Lokalne samouprave su u takvoj situaciji i ovako su u veoma teškoj situaciji zato što su budžeti opterećeni, zato što transferi nisu menjani od 2008, 2009. godine, a svakodnevno dolaze tužbe, pritužbe i kao što sam govorio, jedna od tih opština je i opština Svrljig. Isti je problem i u opštini Knjaževac, Sokobanja, Vlasotince i veliki je broj takvih opština.Mi smo svojevremeno napravili udruženje tih opština, gde smo zajedno sa njima bili na sastancima u bili na sastancima u Ministarstvu pravde, Ministarstvu državne uprave. To je bilo u prethodnom mandatu Vlade. Jednog trenutka je to stalo. Ponovo se to radi, tako da veliki broj tih advokata svakodnevno ponovo ide od čoveka na čoveka, ide kod starih ljudi, a evo, mogu da kažem, dešava se i da ti postupci, oni utuže opštinu, da ti postupci, taj čovek izgubi i celokupni dug koji je pravljen u okviru te tužbe dolazi na teret tog čoveka seljaka, čoveka koji je neuka stranka i čoveka kojeg je neko prevario da potpiše.Sada dolazimo u situaciju da budžeti opština su opterećeni, da ne mogu da funkcionišu opštine. Ja znam i siguran sam da će predsednik Vlade sa svojom Vladom, svim ministrima, ući u postupak rešavanja ovog problema, ali verujte mi, ako to ne uradimo što pre, da ne kažem odmah, a imam informacija da se već formira da se već formira radna grupa u Vladi, da treba da se na tome ozbiljno radi. Opštine kao što je moja opština gde ja živim i veliki broj takvih opština će biti, što se kaže, zaustavljene, ne mogu da rade, ne mogu da funkcionišu, a verujte mi da od toga sutra ima vajde taj čovek, taj seljak kome je zauzet, recimo, jedan kvadrat pre 50 godina, mi tim ljudima možemo da obezbedimo to da se adekvatno njima namiri. Ali, zbog ovih tužbi, zbog advokatskih troškova, stvarno je alarmantna situacija.Kad sam govorio, rekao sam to je sad jedan mali problem. Problem će da raste, raste, raste i na kraju, to jeste problem malih lokalnih samouprava, budžeta lokalnih samouprava, ali verujte mi, kada sve lokalne samouprave budu ugrožene od takvih stvari, to će biti jedna velika lavina problema koja će udariti na budžet Republike Srbije, a i sad vidimo u kakvoj je situaciji.Voleo bih da se nađe rešenje adekvatno, da se obeštete ti ljudi kojima je zauzeta površina, ali s druge strane, da zaustavimo ove tužbe koje utiču na život samih građana u tim lokalnim samoupravama. Predsedavajuća Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, postavljam pitanje predsedniku Vlade Republike Srbije.Opština Sjenica je najdrastičniji primer nefunkcionalnosti postojećeg sistema i njegove otuđenosti od potrebe građana. Republički organi i službe sa javnim ovlašćenjima koji postoje i deluju u Sjenici su delimično ili u potpunosti obesmišljeni i pretvoreni u šalterske službe. Državni organi Republike Srbije trebaju u institucionalnom smislu osnaživati Sjenicu kao jednu od sandžačkih opština u kojoj većinskoj stanovništvo čine Bošnjaci, a sve državne institucije uspostaviti u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva u Sjenici, što je jedan od jedan od uslova za vraćanje poverenja Bošnjaka u državne organe.Vlada Republike Srbije ima pravo nadležnosti, a i obavezu, da u skladu sa članom 123. stav 1. tačka 5. i članom 136. stav 4. Ustava Republike Srbije organizaciju republičkih organa i službi sa javnim ovlašćenjima prilagodi potrebama građana opštine Sjenica.Shodno tome, pitam predsednika Vlade Republike Srbije da li će Vlada svojom politikom, merama i odlukama omogućiti građanima opštine Sjenica da dobiju opštu bolnicu, odnosno adekvatan nivo zdravstvene zaštite, koje bi se ostvarilo u Sjenici a ne kao do sada u Užicu, dobije službu za katastar nepokretnosti koja bi imala ovlašćenja da odlučuje o predmetima građana iz ove oblasti, umesto da se to radi u Novoj Varoši, kao što je to slučaj danas? dobiju sve republičke inspekcijske službe koje neće biti ispostava iz Užica, kao što je to danas, kao i da dobiju mogućnost da poslove, potrebe i obaveze iz oblasti poreske uprave ostvaruju u Sjenici, a ne kao do sada, u Prijepolju, da dobiju svoje šumsko gazdinstvo, zajedno sa Novim Pazarom i Tutinom, kako se više sjeničkim šumama ne bi upravljalo iz Ivanjice? Zatim, da dobiju pravo da upravljaju Prirodnim rezervatom Uvac, kako se njime ne bi upravljalo iz Nove Varoši? da nacionalna služba za zapošljavanje dobije veći organizacioni status, kako ne bi, kao do sada, bila podređena nacionalnoj službi za zapošljavanje iz Prijepolja. da organizaciona jedinica EPS u Sjenici dobije odgovarajući status, kako bi se odlučivanje iz Čačka premestilo u Sjenicu.Dalje, da se upravljanje rudnikom Štavlja vrši u Sjenici, a ne da se sjeničkim rudnikom upravlja iz Despotovca. Da se nadležnosti iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja za teritoriju opštine Sjenica prenesu na sjenički PIO fond, itd.Očekujem da Vlada Republike Srbije ispravi ovu nepravdu, te kao odgovor na ovo poslaničko pitanje uslede konkretne politike, odluke i mere, kako bi se obezbedila primena ustavnog načela o ostvarivanju pune slobode i jednakosti svakog pojedinca u pravedno otvorenom i demokratskom društvu, zasnovanom na načelu vladavine prava, gde se vlast povinuje Ustavu, zakonima i potrebama građana kao nosioca suvereniteta. Hvala.

Procenjena je šteta na 90%. Naravno, stradala su i sela u kojima žive Albanci, ali Bujanovac nema mogućnosti da nadoknadi

90%.Zašto ističem Bujanovac, iako su tradala i neka sela koja pripadaju Vranju, ali to je ipak mnogo veći grad i opština, zbog toga što u Bujanovcu nije otvorena ni jedna fabrika i kada ljudi imaju takvu nesreću da im stradaju zasadi koji im čine gro njihovog prihoda, onda je brzina rešavanja tih problema od veoma velike važnosti, jer ćemo se posle susresti sa time da nemaju perspektivu i da mladi ljudi napuštaju te delove, a znamo da je reč o osetljivim opštinama u kojima su Srbi u manjini i veoma je važno da imaju stabilnost i ekonomsku sigurnost, radi opstanka i nastavka života u tim predelima.Drugo pitanje je je vezano za utvrđivanje politike u oblasti međunarodnih odnosa, pošto je Vlada po Ustavu zadužena za utvrđivanje politike, pa i u međunarodnim odnosima. U pogledu odnosa Srbije prema BRIKS-u, potrebno je da Vlada, po mom mišljenju, izađe sa politikom Srbije prema BRIKS-u kojom bi bilo utvrđeno da je od državnog interesa da svi predstavnici Srbije obavezno prisustvuju svim svim samitima i svim drugim telima i radnim grupama BRIKS-a, radi ostvarenja i zaštite naših i državnih i ekonomskih interesa i da onda ne moramo da očekujemo odgovor predsednika Republike da li će ili neće prisustvovati samitu BRIKS-a koji je ovog meseca, od 22. do 24. oktobra u Rusiji. To mora da postane izuzetno važan prioritet Srbije u svetu u kome očigledno vidimo da Amerika i sve države koje prate njenu politiku idu ka tome da izazivaju nove sukobe i nove tenzije, a taj slobodarski svet koji poštuje međunarodno pravo i koji zapravo preuzima ono što su stavovi Srbije kao naslednice Jugoslavije iz Pokreta nesvrstanosti miroljubivu koegzistenciju postaju snažan oslonac svim državama koje žele da se suprotstave toj američkoj hegemoniji.Dakle, ono što Srbiji kao državi nedostaje, to je javna politika Vlade Srbije u pogledu BRIKS-a a moj stav i stav moje poslaničke grupe MI - Glas iz naroda, je da bi ona morala da predvidi obavezno prisustvo svih predstavnika Republike Srbije na svim skupovima BRIKS-a. Hvala.

ja imam više pitanja, pa da počnem.Za predsednika Vlade Srbije – kada će tačno Narodnoj skupštini biti dostavljen na razmatranje i usvajanje plan razvoja i prostorni plan Republike Srbije, a imajući u vidu da je bez tih akata nezakonito i neustavno donošenje akata niže pravne snage i prostornih planova na lokalnom nivou?Za Ministarstvo rudarstva i energetike,

i imala je potrebnu većinu u Skupštini, da li postoji neka prepreka koja onemogućava Ministarstvo da predloži izmenu Zakona o rudarstvu i energetici, a u cilju zaštite državnih i nacionalnih interesa?S

pitanje – zašto Ministarstvo rudarstva i energetike još uvek nije dostavilo Narodnoj skupštini strategiju upravljanja mineralnim sirovinama i ko su lica koja rade na izradi pomenute strategije?Sledeće pitanje – koliko ima besplatnih punjača električnih automobila u tržnim centrima i na drugim mestima u Srbiji, ko plaća tu potrošenu energiju EPS-u, koliko to košta na mesečnom nivou, odnosno u poslednjih godinu dana?Sledeće pitanje, takođe, šta je izvor električne energije tih električnih punjača i da li je tačno da su to agregati na naftu, što se baš ne uklapa u navodu Zelenu agendu ili je struja iz kapaciteta EPS-a koji najviše koristi termoelektrane na ugalj, što se takođe ne uklapa u Zelenu agendu?Sledeće pitanje – zašto su uopšte ovi punjači besplatni kada znamo u kakvo je stanje EPS doveden i sada moramo da uvozimo struju po skupim cenama?Za

deonica Iverak – Lajkovac, kao i deo železničke pruge Loznica – Valjevo? Iz kojih sredstava se vrši izgradnja ove infrastrukture i da li postoji studija opravdanosti za izgradnju

deonica Iverak-Lajkovac, kao i deo železničke pruge Loznica-Valjevo i koji su ti procenjeni troškovi za ceo projekat?Tražimo da nam dostavite Studiju o opravdanosti iste.Naravno, pitanje koje je juče postavljeno preko 10 puta predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, Ani Brnabić, ali na to pitanje nismo dobili odgovor, pa evo da pitamo ponovo. Zašto ste u januaru 2022. godine lagali narod Srbije da je na projekat „Jadar“ stavljena tačka i zašto to niste izgovorili pre završetka izbora i izborne kampanje nego ste to čuvali da narod obradujete da su prevareni nakon završenih izbora?Hvala. M. Marković. **Dragan M. Marković** Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, u ime poslaničke grupe PUPS – Solidarnost i pravda želeo bih da postavim pitanje ministru finansija, gospodinu Siniši minimalnih zarada, prosečnih zarada, prosečnih penzija u Republici Srbiji iz godine u godinu. Dugoročnim programom Vlade Republike Srbije predviđeno je da penzije u 2027. godini iznose oko 650 evra. Takođe, najavljeno je povećanje penzija oko 11% i plata u narednoj godini, rebalansom budžeta je predviđeno da u ovoj godini, odnosno do kraja godine da se pomognu penzioneri sa najmanjim primanjima kroz razne vidove socijalnog davanja. Međutim, u Republici Srbiji imamo jedan broj penzionera koji imaju najniže penzije koje iznose oko 25.000 dinara, a takođe imamo jedan broj penzionera koji imaju poljoprivredne penzije koje su i manje od najmanjih penzija.Moje pitanje za ministra finansija je da li može da se u narednom periodu obrati pažnja na ovu populaciju penzionera kako bi se njihov standard poboljšao, odnosno iz Penzionog fonda ne može da im se isplaćuje više od toga koliko mogu da primaju nego da li može da se iz republičkog budžeta odvoji neki fond koji bi faktički isplaćivao penzije ovim penzionerima?Drugo pitanje odnosi se na kapitalne investicije. Rebalansom budžeta usvojeno je, predviđeno 706 milijardi dinara za kapitalne investicije.

Novim Sadom, naravno i sa Suboticom, što je posebno izazvalo pozitivne reakcije građana koji koriste taj prevoz. Moje je pitanje da li se predviđa i kada će biti povezivanje Beograda sa jugom Srbije?Hvala.

Ima ih nekoliko, a tiču se rada REM-a, odnosno nerada i zašto se ne omogući procedura po kojoj članovi REM-a treba da budu smenjeni, s obzirom na najnovije analize beogradskog Centra za bezbednosnu politiku gde se konstatuje da na govor mržnje, kršenje profesionalnih standarda i normi se ne reaguje i da to ignoriše nadležno Regulatorno telo za elektronske medije. Kako to izgleda u praksi možemo da vidimo na sledećih nekoliko primera.Naime, reporteri bez granica upozoravaju da je Srbija upozorena od strane Brisela da je problematična njena odluka da pusti „Raša Tudej“ da izveštava sa ovih prostora, s obzirom da se ona smatra fabrikom laži Vladimira Putina.Takođe, imate po izveštajima BIRODI-ja činjenicu da u određenom periodu u informativnim emisijama ime predsednika Ruske Federacije, Vladimira Putina, pomenuto je 2.406 puta, a da REM radi svoj posao danas bi moglo da se čuje u medijima da je Aleksandar Vučić potpisao Dubrovačku deklaraciju gde se osuđuje agresorski rat protiv Ukrajine. To zapravo ljudi nigde neće moći da čuju. I, nema kada da se čuje o strateškom političkom pravcu koji treba da vodi ka EU jer se u istom periodu dok se Putin spominje 2.406 puta reč klaster i reč poglavlje spominju svega 35 BIRODI takođe upozorava, na osnovu jednoipogodišnjeg monitoringa „Dnevniku 2“ da je u centralnoj informativnoj emisiji Javnog servisa predsednik države pozitivno predstavljen 87,9% vremena, 11,4% neutralno, a kritike je bilo tek u 0,7% ukupnog vremena. Ovo je bolje i od samog Putina.Kada je reč o litijumu, REM ponovo ne reaguje, pa je moje pitanje za njih – zašto ne reaguju u odnosu na sledeći slučaj koji ću predstaviti. Radi se o izveštavanju televizije „K1“ koja je u avgustu mesecu za vreme hapšenja ekoloških aktivista reč litijum spomenula tačno nula puta, a onda je u septembru ista televizija reč litiju spomenula 618 puta. Da li je promena uređivačke politike stvar nekih stimulacija ili pritisaka, ovde REM treba da istraži.Sa „K1“ povezana povezana je i Agencija „Tanjug“ i evo kako izgledaju na temu litijuma vesti „Tanjuga“ – Dejan Vuk Stanković – opozicija zaigrala na kartu vršenja vlasti dramatizacijom pitanja litijuma; Spasić – litijum je strateška prednost Srbije, opozicija želi da obustavi napredak; Crnojević – ne treba uvodi zabranu iskopavanja litijuma; Krstić Nebojša – zabrana iskopavanja litijuma bi onemogućila razvoj industrije i ekonomije; pa kaže sledeća vest – U Velikoj Britaniji se priprema otvaranje prvog rudnika litijuma, u Nemačkoj prva rafinerija; sledeća vest, Dejan Ilić – proces dobijanja litijuma poznat preko 100 godina, nema većih nepoznanica.Uglavnom, da REM radi svoj posao možda bi se mogla čuti i neka drugačija vest, valjda ne bi sve izgledale tako.Onda tako.Onda dnevni list „Alo“ izveštava o tome da je Srbija sedma zemlja u Evropi u odnosu na slobodu izražavanja mišljenja na Internetu i društvenim mrežama, ali ne spominje da je rangiranje vršeno između devet odabranih zemalja gde je na osmom mestu Mađarska i na devetom mestu Turska, sve autokratski prijatelji Aleksandra Vučića. Takođe, kako to izgleda kada mediji dođu do svog krajnje karikaturnog sadržaja pa onda to prenesu ovako sa prošle sednice o rebalansu. Portal „Srpskog telegrafa“ objavio je vest pod nazivom – Vučević razbio laži Ponoševog pulena. Ta vest ispraćena je sa ovom slikom i sada tu ima jedan problem. Na ovoj slici se nalazi čovek koji se samo isto zove i preziva kao taj poslanik i ništa više. To je čovek koji predaje na Fakultetu filozofskom u Novom Sadu, koji nema nikakve veze sa opozicijom i sa ovom Skupštinom, ali to se ispostavilo kao preveliki izazov za istraživačko novinarstvo portala „Srpskog telegrafa“ gde nisu mogli zapravo da nađu ko je taj poslanik koji je govorio, pa su targetirali pogrešnog čoveka.Taman kada je i Vučević dobio neki naslov da je on nekog razbio, on je razbio pogrešnog čoveka.Stvari čoveka.Stvari postaju tragične kada medijska scena ovako izgleda pa na to upozorava prof. Snježana Milivojević i upoređuje koliko puta se na Internetu pominje atentat na Zorana Đinđića i nalazi da je to 50 hiljada puta.Kada se govori o atentatu na Aleksandra Vučića nalazi da je to 620 hiljada puta, a takođe nalazi da je to u režimskim medijima i takođe nalazi da je Aleksandar Vučić često lično poziva i kaže – ubijte mene, to je jedino rešenje da dođete na vlast.Završavam, mi želimo predsedniku dobro zdravlje, dug život, znamo da i vi znate zašto. Hvala. Zahvaljujem predsedavajuća.Ja sam u svojstvu narodnog poslanika postavila niz poslaničkih pitanja u vezi sa rudarenjem litijuma i projektom „Jadar“ i na mnoga od njih nisam dobila odgovor.Dakle, od nadležnih ministarstava i čelnih ljudi ni tona, ni slike, ni pisma, ni razglednice. Otuda, ja ću još jednom da čuju građani Republike Srbije da uputim poslanička pitanja, pre svega gospođi Dubravki Đedović Handanović, koja je juče apostrofirala da će da sluša struku, a ne buku.Ukoliko gospođa Handanović zaista se vodi ovim geslom, onda joj postavljam pitanje – da li smatra relevantnom i da li će da uzme u razmatranje i Studiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, čiji nalazi pokazuju da će projekat „Jadar“ da dovede do degradacije ukupnog biodiverziteta?Ja sam to pitanje postavila gospođi Đedović 6. septembra. Dakle, svi rokovi zakonom određeni su propušteni da dobijem odgovor. Možda budem imala više sreće ovoga puta.Za

Koje je sve dozvole za istraživanje ruda i minerala dalo, ili učestvovalo u njihovom izdavanju, Ministarstvo rudarstva i energetike?Takođe,

Šta se radi u slučaju da hemikalije iscure prilikom transporta? Da li će te hemikalije da se proizvode u Srbiji, ili da se uvoze? Gde Rio Tinto planira da skladišti čvrst otpad, kao i koje su mere za preradu otpadnih voda?Ovo su važna pitanja ukoliko ćemo da se već vodimo snagom jačine argumenta i na ova pitanja bi nadležno ministarstvo već danas da ima odgovor, a ne za 22 meseca. U ostalom, ne vidim zbog čega, ako je projekat transparentan, ako ništa nije ispod radara, ispod žita, zašto jednom narodnom poslaniku se ne bi odgovorilo na ovo pitanje, pa, da li su ovo političke institucije, ili Kamora možda, ili Kozanostra, gde važi princip omerte.Dana 24. jula gospodin Ivica Dačić je rekao, kada je bio predsedavajući ovim domom da je primio 38.000 potpisa za narodnu inicijativu i koliko on zna, da su ti potpisi upućeni Republičkoj izbornoj komisiji. Ja po principu, draga Saveta, obraćam se Republičkoj izbornoj komisiji i postavljam pitanje da li je tačno, 24. jula tog istog datuma, da li su tačne tvrdnje gospodina Dačića, i ako jesu šta RIK planira da preduzme po ovom pitanju?Znate, uvažena gospodo i građani, zaista je neverovatno da 38.000 potpisa nestane u Pionirskom parku, kao u Bermudskom trouglu između star i nove Skupštine, ili su ih možda pojeli konji vrani Tome Rosandića, koji se nalaze na ulazu u ovu skupštinu.Hajdemo dalje, 10. septembra postavljam poslaničko pitanja ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranu Vesiću, dva pitanja na koja naravno, nisam dobila odgovor, ali možda gospodin Vesić bude profesionalniji pa mi odgovori. Kako komentarišete izjavu Jakoba Stausholma, generalnog direktora Rio Tinta, izrečenu 7. septembra u Ljuboviji, da, citiram – nešto od ovog otpada može da se iskoristi za izgradnju puteva. Drugo, gospodine Vesiću, da li imate saznanja o tome gde se u Evropi i u svetu za izgradnju saobraćajnica koristi rudarska jalovina koja je kategorisana kao opasan otpad?Na kraju, 2. avgusta kucam na vrata Vlade Republike Srbije po osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja sa molbom da mi dostavi sva rešenja, ugovore i memorandume koje je potpisala sa Rio Tintom, od trenutka kada je Rio Tinto počeo da posluje u Srbiji. Odgovor - ne raspolažemo datim podacima. Dakle, moje pitanje još jednom upućujem Vladi Republike Srbije da mi dostavi na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaj navedene podatke. Zahvaljujem. Đorđević. **Biljana Đorđević** Danima slušamo od predsednice Narodne skupštine, kako smo kao opozicioni poslanici neodgovorni, pa moram da joj postavim pitanje kako je moguće da je gospođa Brnabić, tada kao već iskusna premijerka u drugom mandatu 2022. godine potpisala nestručno napisanu Uredbu o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju plana područja posebne namene za realizaciju projekta „Jadar“, za koju je Ustavni sud 12. jula 2024. godine rekao da nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Da li ste vi gospođo Brnabić, samoneznalice, totalni diletanti, ili možda korumpirani prevaranti, pa ste to namerno učinili, baš da bi nakon podnošenja inicijative za ocenu ustavnosti ove uredbe, koju je podnela kompanija Rio Sava eksporejšen, ova uredba pala na Ustavnom sudu. S obzirom da ste i pre usvajanja ove uredbe koju ste potpisali pretili građanima Srbije da ćemo kao zemlja biti izloženi tužbama za odštetu od kompanije Rio Tinto, nije li logično da kao najodgovornija javna funkcionerka, vrlo pazite šta potpisujete?Evo, šta o ovom pitanju kaže sudija Ustavnog suda prof. Pravnog fakulteta Milan Škulić u svom izdvojenom mišljenju, citiram ako bi podnosilac inicijative odlukom samog Ustavnog suda dobio oficijalnu i ultimativno autoritativnu ustavno sudsku potvrdu da je Uredba čiji osnovni efekat bio ustavljanje, zamrzavanje, svih započetih aktivnosti otvaranja konkretnog rudnika itd, a to traje već oko par godina, neustavna, i nezakonita, što je očigledno, i osnovna intencija samog podnosioca inicijative, to bi pretpostavljam, kaže profesor Škulić, tek onda bio, postao, veoma jak pravni argument da konkretna multinacionalna i realno, moćna kompanija odgovarajućim sudskim i arbitražnim postupcima, zahteva, a možda i dobije naknadu štete zbog izgubljene dobiti usled odlaganja projekta, nastalih dodatnih troškova i slično, a sve to na osnovu neustavne i nezakonite Uredbe, kako to svojom utvrđujućom konstatuje sam Ustavni sud.Pitanje za bivšu premijerku – da li ste se gospođo Brnabić ikada izvinili građankama i građanima Srbije, što ste ih svojom nestručnošću, neznanjem, neodgovornošću, ili korumpiranošću, ne znam šta je od svega toga, gore, doveli u ovakvu opasnost. Kako vi snosite odgovornost za svoje odluke?Imam još jedno pitanje za Vladu Republike Srbije i posebno za ministarku životne sredine Irenu Vujović – kako to da ni nakon devet, odnosno, šest godina, mi kao zemlja nismo uspeli da harmonizujemo ključne zakone sa evropskim direktivama u oblasti životne sredine? Postupci izrade nacrta zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, i nacrta zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, pokrenuti su 2018. godine. Izračunajte kada je to bilo. Izrade nacrta zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa, koji uključuju opasne supstance, tzv. SVESO3, kojim bi se u SVESO postrojenja svrstala rudnička jalovišta, koja to trenutno nisu, pokrenut je 2015. godine, pre devet godina. Nijedan od ovih zakona još uvek nije usvojen, a u međuvremenu ste čak dva puta menjali Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Da li je i za to kriva bivša vlast? Možda Zeleno-Levi front, koji tada nije ni postojao, a kamo li bio u Vladi, ili ste čekali da veliki strani investitori mogu da investiraju u zemlju, koja zapravo nema i ne želi najviše ekološke standarde, kako bi to po njih, a i po vas bilo povoljnije.Kako ćete objasniti građanima Srbije to što je Rio Tinto podneo zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koji obuhvata samo deo projekta „Jadar“, jer po navodima RERI-ja nije prikazan uticaj prerade rude na životnu sredinu. Time se pokušava da se potencijalni uticaj na životnu sredinu prikaže manjim nego što jeste, i to zato što vi šest godina ne možete da donesete, ne možete ili ne želite da donesete zakon za koji sami kažete da treba da se usvoji da bi se sprečilo upravo, ovakvo izbegavanje primene zakona, praksom cepanja projekata na više manjih celina, što kompaniji poput Rio Tinta sada, a Linglong ranije, baš kako bi izbegli sprovođenje ocene uticaja na životnu sredinu za celokupni projekat, tzv. „salamis slajsing„. Kako vi gospodo snosite odgovornost za svoj nerad, odnosno rad kojim štetite građanima Srbije? **Ljubinko Đurković** Poštovane dame i gospodo, narodni poslanici, uvažena potpredsednice predsedavajuća, dozvolite mi da uputim nekoliko pitanja nadležnim ministarstvima i ministrima ne čelu tih ministarstava.Pitanje za ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za ministarku prof. dr Slavicu Đukić Dejanović – da li i kada se planira izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, čime bi se vratilo dostojanstvo i autoritet nastavnika i vraćanje njihove uloge u obrazovnom postupku i vaspitno pedagoškom postupku, a kojim bi se rasteretili bespotrebnim bespotrebnim i suvišnim administrativnim radnjama i postupcima, koje nisu nužno bitna. Nužnu administraciju bi mogli da obavljaju administrativni službenici. Da je pitanje važno i prioritetno govori činjenica da je na Učiteljski fakultet upisan samo jedan student u tekućoj školskoj godini.Pitanje godini.Pitanje za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstvo i vodoprivrede, za ministra Aleksandra Martinovića – da li je tačno da su smanjene subvencije sa 17 hiljada po hektaru za sertifikovano seme na 10 hiljada dinara, što nudi država nezadovoljnim poljoprivrednicima iz Subotice i da li je time prekršen zvanično potpisani dokument, a samim tim se nanela nemerljiva šteta poljoprivrednicima koji su u svoju proizvodnju unapredili setvom sertifikovanog semena, a nagradili bi se oni koji imaju fiktivna gazdinstva i koja služe samo za dobijanje subvencija?Pitanje za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ministra Nemanju Starovića – da li je i ako nije, kada će biti formirana radna grupa za izmene i dopunu Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida, invalida rada i članova njihovih porodica? Obzirom da postojeći zakon ima određene manjkavosti i da su nužne određene izmene i dopune kako bi se poboljšao status porodice palih boraca, invalida rata i preživelih učesnika rata? A da su oni najzaslužniji i da to zaslužuju slobodu koju imamo i uživamo danas, treba da učinimo svi kao društveni faktor i građani, institucije da oni pređu konačno iz kategorije socijalnih slučajeva u kategoriju zaslužnih građana i da tim zakonom i dopunama porodice poginulih boraca imaju prioritetno kontinuirano i kvalitetno zdravstveno osiguranje.Pitanje za ministra informisanja, telekomunikacija, gospodina Dejana Ristića – da li ministarstvo priprema set propisanih programskih mera da spreči svakodnevno promovisanje mržnje i nasilja u medijima, što negativno utiče na svakodnevni život kao urušavanje porodica i devijaciju mlađe populacije?Pitanje za ministra finansija Sinišu Malog – da li će i kada se planira izmena i dopuna Zakona o igrama na sreću i da se u tom zakonu, naročito bi trebalo obratiti pažnju na kladionice i automat klubove, da njihovu udaljenost od obrazovnih ustanova bude najmanje 1000 metara? Takođe, izmenama obuhvatiti strožiju kontrolu ulaženjem u kladionice. Hvala. Hvala.Reč ima gospođa Slavica Radovanović. Hvala vam puno.Ispred Narodnog pokreta Srbije želim da postavim sledeća pitanja ministru Dačiću.Poštovani ministre Dačiću, zašto mi ne odgovarate na poslanička pitanja i urgencije koje vam šaljem već izvestan period od kako ste postali ministar kada vas na to obavezuje 206. Poslovnika? Da li to potvrđuje da sam govorila istinu i da ne želite da se to potvrdi?Znam da se vi nalazite u nezavisnoj poziciji jer treba da odgovarate na pitanja koja ste nasledili od svojih prethodnika, pa vas u tom pravcu pitam – da li je tačno da ste nasledili dug od 17 milijardi dinara, da se zadnja tri meseca dovijate za plate policijskih službenika te se iz tog razloga obraćate javnom preduzeću EPS kako bi vam prebacili novac za isplatu plata?Zatim, po kom osnovu i od koga je nabavljeno 700 komada Fijata 500? Da li je rađena ekonomska analiza, i isplativost ove nabavke i da li su u ovom postupku nabavke Direkcija policija izjasnila da je za službene potrebe treba i odgovara baš ovaj auto i u ovolikom broju jer je to mala kubikaža, dvoje vrata, slab motor i slično? Niti mogu da hapse, niti nekoga da jure, niti da se negde stavi zaštitna oprema, niti da se montiraju tehničke-komunikacioni uređaji, svaki dan vidim pripadnike policije u civilu kako voze službeni auto, voze žene na posao, voze decu u školu, voze decu u vrtić i to nije problem, ali je problem što ovako obeleženo vozilo mogu da voze samo policijski službenici koji su u uniformi, a ne u civilu.Zatim, civilu.Zatim, po kom osnovu i po kom aktu, iz kojih razloga je predmetno vozilo BRABUS došlo u posed potpredsednika Vlade, Aleksandra Vulina

Upravi kriminalističke policije. Prema tome po kom osnovu je zloupotrebio Vulin pravo da ovakvo vozilo koristi?Takođe, od novca koliko košta ovaj BRABUS, deca čije su majke žrtve femiceda sa predloženim iznosom za dodelu dečijeg dodatka u iznosu od 5.500 dinara, mogli bi devet do deset godina da primaju ovu novčanu nadoknadu koju vi niste prihvatili.Zatim, kada ćete doći na vanrednu sednicu Odbora za unutrašnje poslove i sa svojim saradnicima koje smo naveli u zahtevu kojim se traži sednica, razmotriti sve u vezi sprovedene istrage u slučaju krivičnog dela ubistva Danke Ilić i kako je preminuo ključni svedok, na kojim pozicijama se nalaze policijski službenici MUP-a koji su vodili ovu istragu i preneli, prvo ministru Gašiću, a onda predsedniku da je slučaj rešen, a posle smo saznali da od svih tih dokaza za maltene nema ništa.Zatim, pitanje za premijera, gde je ministar Gašić? Pošto imamo toliko toga da ga pitamo, da li izgleda i njega čeka sudbina Nebojše Stefanovića?Zatim, imam pitanje za Vladu i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, zašto građani u ulici Save Kovačevića u Inđiji imaju sledeći problem, a to je, njihov komšija je postavio kontejnerski terminal u vlasništvu nemačkog kapitala, taj komšija je, dozvoljeno mu je, da takav mehanizovani i složeni skladišni sistem, to su kontejneri na šest spratova udaljeni su samo 12 metara od porodičnih kuća koji radi 24 sata dnevno. Rad je počeo, a da nisu ispunjeni i ispoštovani osnovni uslovi zaštite građana od udarne buke, prašine i vibracije koja uznemirava građane 24 sata. Pa, imamo pitanje za ministarku zaštitne sredine, gde je granica prava na ostvarenje profita? Da li je pravo na ostvarenje profita iznad prava građana i građanki na životnu sredinu garantovan Ustavom Republike Srbije?Na pomenutoj parceli uništena je šuma i umesto pesme ptica i šutšanja lišća sada odatle dolazi samo bela prašina od šuta i neprestani iznenadni uznemiravajući udari metala o metal?Zatim, da li to važi i za druge strane kompanije, jer ovde imamo upravo taj model, imamo li građani Srbije te mehanizme, ko ih pokreće i kako oni rade? Ima li Srbija tu svest o volji?Još jedna stvar koju moram da iznesem. Juče smo ovde bili svedoci eskalacije smeha i svega, ovacija, kako je rešeno i kako je policija brzo reagovala u slučaju koleginice Danijele Nestorovoć. Kada iste takve podatke dala Katarina Petrović ona je završila u zatvoru i nemojte da se delimo, dajte da budemo jedinstveni, da pravila važe za sve,

za ministra odbrane Bratislava Gašića – gde se nalazite ministre Gašiću? Da li ćemo moći mi i građani Srbije da vas vide samo na freskama crkve na Bagdali? Da li vam se priprema ista politička sudbina kao vašeg kolege, sada već malo zaboravljenog, Nebojše Stefanovića? U međuvremenu da li je tačno da u vašoj stranci tinja takav sukob koji može imati dalekosežne posledice ne za vašu stranku koja jeste u opadanju već za celokupan bezbednosti sistem Srbije? Da li zbog toga što se brinete šta je o vama rekao Cmolić ili ministarka ekologije, može uticati na odbrambenu sposobnost Republike Srbije?U međuvremenu koliko i zašto i po kojoj i čijoj odluci su plaćeni avioni „Rafal“? Zašto su plaćeni više nego Hrvatska što ih je platila ili Grčka? Da li se to plaćanje krije u u odbrambenim sistemima, raketnim sistemima na samim avionima ili je nešto drugo u pitanju? Zbog čega ministar odbrane Gašić se nalazi u vašoj partijskoj nemilosti u momentu kada pokušavate da donesete odluku za koju i ne govorite istinu da ste već doneli, obaveznom služenju vojnog roka?Pitanje za malo zaboravljenu, sakrivenu ministarku nauke Jelenu Begović. Ministarka Begović od 10. do 13. septembra – Kanada, od 16. do 19. septembra – Kuba, od 27. septembra – Sjedinjene Američke Države, 30. septembra – Severna Makedonija, 7. oktobra – Švajcarska, 8. oktobra – Nemačka. Ovo su vaša putovanja, ministarko nauke, u poslednjih mesec dana samo, pri čemu vam je bilo potrebno, ja računam, bar sedam dana da odete i da se vratite sa ovih putovanja. Niste jednu radnu nedelju skrpili u Srbiji, ministarka Begović.Radite li, ministarka Begović, kao ministarka Vlade Srbije ili kao turistički vodič? Da li ste svesni da Marko Đurić, šef diplomatije, gleda u pod i stid koliko ste ga pretekli bez ikakvog učinka? Koji je učinak vaših putovanja? Šta ste potpisali i dogovorili? Koliko koštaju građane Srbije vaša putovanja samo u poslednjih mesec dana na ove destinacije? Dok putujete i švrćkate se po svetu, istovremeno vam fakultete u Srbiji pritiskaju da podrže Projekat „Rio Tinto“ i iskopavanje litijuma. Sramota do neba. Pokušajte naučno da mi objasnite ovo.Pitanje za ministarku prosvete Đukić Dejanović i tužiteljku Dolovac, nevidljivu, i ministara policije Dačića, vidljivog. Ko je organizovao, sproveo, inspirisao napad batinaša na studente ispred rektorata u Novom Sadu 23. septembra ove godine? Ko je tukao studente u Novom Sadu? Ko je bacio eksplozivnu napravu na njih, kada su povređeni Mila Pajić i Srđan Đurić? Da li je normalno da ministarka prosvete, ministar policije i glavna tužiteljka u zemlji nijednu jedinu reč nemaju da kažu o ovome? Kakva će biti sudbina izvesnog Ognjena Dopuđa, šefa nekog fonda u Autonomnoj pokrajini Vojvodine? Zašto ovaj čovek već nije smenjen, s obzirom da je on predvodio ove batinaše? Ko mu je rekao to da uradi? Da li vas je sve ukupno sramota kako se odnosite prema nauci, prema školstvu, prema mladosti ove zemlje, koji su jedino želeli da na pravi demokratski, otvoren način sprovedu izbore za studenski parlament?Pitanje za ministra spoljnih poslova Marka Đurića. Video sam da su naši građani evakuisani iz Bejruta, iz Libana, što je dobro i pohvalno i to podržavam. Videli smo da naš ambasador Trajanović tom prilikom je uradio odličan posao i nije evakuisan iz Bejruta u Libanu zbog ratnih dejstava Izraela. Moje pitanje je – zbog čega je onda istim avionom među 34 građana u nevolji evakuisan naš ambasador u Damasku, Sirija, koga ste poslali iz BIA-e, a koji je bio zadužen za odnose sa Belivukovim klanom? Da li je moguće da je Trajanović u Bejrutu manje ugrožen, nego vaš ambasador u Damasku, u Siriji, a plus je čovek došao iz BIA-e, pa bi se reklo da zna nešto o bezbednosti? Hvala. gospodin Uglješa Grgur. Izvolite. uvažena predsedavajuća, poštovani narodni poslanici, postaviću par pitanja predsednici Narodne skupštine Republike Srbije, ministarki pravde, glavnoj republičkoj tužilji i bezbednosnim službama.Umesto što ovde danima slušamo neutemeljene i istinom nepotkrepljene argumente protiv razvoja Republike Srbije i pokušaja da se osujeti naš prosperitet u budućnosti, valjalo bi da se sete oni koji danas, iako nestručni, pričaju o nečemu o čemu pojma nemaju, da se sete onog što su i te kako stručno odradili. Opljačkali narod Srbije.Pomenuću ovde dve goruće stvari koje su urađene za vreme bivše vlasti. Čujemo da se mnogi brinu za poljoprivredno zemljište. Pa zašto se niste brinuli, dame i gospodo, za to kada su uništili selo i zemljoradniče zadruge? Selo je hranilo i branilo. Da nije bilo selo, ne bi bilo ni grada, a zemljoradničke zadruge su bile stub opstanka i ostanka ljudi na selu.

je bivša vlast preuzela državu, poput cunamija je opustošila zemljoradničke zadruge, a pojedinci su simulovanim pravnim poslovima od 2003. do 2010. godine, kupovali zemljoradničke zadruge, uzeli ogromnu zemlju i uništavali narod. Hoću da kažem da niko od tih zadrugara svoju zemlju nije prodao nikome, nego su im oteli simulovanim pravnim poslovima.Ovde je pitanje za ministarku pravde, da mnoge zemljoradničke zadruge oštećene, oštećen narod po Srbiji, na hiljade ljudi je podnelo krivične prijave koje još stoje u fioci i da reaguje republička tužilja na to i da se tim ljudima izađe u susret što su oštećeni i da se proveri kako je u katastar upisano upisano vlasništvo zemlje na pojedince koji su tim simulovanim poslovima to kupovali.Prvo krenite od toga, dame i gospodo, setite se kako su se za mali novac uzimali hektari i hektari zemlje. Druga stvar koju ste stvorili, gospodo iz bivšeg režima, a koja je opasnija od svih potencijalnih pretnji koje kroz dezinformacije plasirate narodu i plasirate ga svojim teorijama zavera jesu izvršitelji.Dana 5. 9. 2023. godine pismenim putem sam se obratio predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije dr Vladimiru Orliću, a u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine, radi traženja obaveštenja o načinu sprovođenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju od strane privatnih izvršitelja, što je trenutno jedan od najaktuelnijih problema ogromnog broja naših građana koji ostaju bez svojih domova, prihoda i parčeta hleba.Na osnovu člana 68. tražio sam i tražim da Narodna skupština organizuje anketni odbor, kako bi se sagledalo stanje stvari u slučaju narodne pljačke koju sprovode izvršitelji, koje ste nam vi, gospodo iz bivšeg režima, rodili 2011. godine i time daleko više oštetili zdravlje građana nego što bi bilo šta drugo o čemu trenutno pričate i o čemu nemate pojma. O čemu pričate niste stručni ni vi, nisam stručan ni ja, struka će dati svoje. Verujem, ako bi život ijednog čoveka starog i 95 godina bio ugrožen, da ne bi došlo do iskopavanja litijuma ili bilo čega. Znači, niko ne želi nijednom građaninu zlo.Želim da kažem da kroz vaše razgovore izloženi su šikaniji, počev od predsednice Skupštine Republike Srbije, počev od ćerke Jovanke Tabaković i prema drugim licima što su uputili pretnje, da nije ni ljudski ni lepo prozivati. I vi kada ste bili na vlasti i kada ste određivali, vi ste postavljali ko će biti direktor, to je normalno sasvim, ko je na vlasti, on postavlja,

užih članova njegove porodice ugrožen, te molim sve bezbednosne službe u Republici Srbiji, na čelu sa tužiljom glavnom republičkom Zagorkom Dolovac, da da zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja što se tiče bezbednosti predsednika države. Svaki dan je izložen, godinama unazad. Sad je to aktivirano još jače i još se na tome radi. Cilj svega ovoga o čemu mi ovde pričamo je da se uzme nasilno vlast u Republici Srbiji, te molim

Nastavljamo sa radom.Koleginice Pavlović, ima vas u sistemu, zbog?Kako, kako izvinite.Da li mogu da čujem po kom osnovu se javljate?Povredu Poslovnika reklamirate.

čekajte otkad replika ima član 104?Gospođo Jelena, ja vas molim da mi objasnite li ste se javili po osnovu povrede Poslovnika ili po osnovu replike?Niste

Ovo je samo vreme da vam čitam po kom osnovu se javljam.Dakle, to što ste čuli građani Republike Srbije ne postoje klimatske promene, nema globalnog zagrevanja… **Snežana Paunović** To nije vaša poslanička grupa, to je citat gospođe Brnabić koji se odnosi na tvrdnje jednog od članova vaše poslaničke grupe.Ja vas molim da budemo precizni kada ja vama objasnim šta vi upravo pokušavate da uradite.Nemate pravo. Vi čak nemate pravo da sedite na ovoj sednici gospođo Jelena, zato što ste juče u završnici ove sednice, i o tome postoji video zapis, koristili tuđu karticu da biste govorili.Gospođo Jelena, član 127. kaže, ja ne znam da li ste pratili sednice Skupštine, ali kaže – da su narodni poslanici dužni da koriste isključivo svoje identifikacione kartice. Razumevši nivo umora juče, ja sam prešla preko ovoga, kao da je jedna greška i vi danas nažalost nemate osnova da dobijete reč, ali pravo na reč ima gospodin Risto Kostov, po redosledu prijavljenih govornika.Izvolite.

Meni teče vreme.Uvaženi građani Srbije, poštovana predsedavajuća, poštovana ministarka Đedović Handanović, dame i gospodo narodni poslanici, evo tri dana pažljivo slušam raspravu i moj snažan utisak da je ova rasprava u Skupštini Srbije o litijumu veoma ispolitizovana. Sve me to iskreno, neodoljivo podseća na svetski slavnog režisera, glumca i scenaristu Orsona Velsa i njegov čuveni projekat „Rat svetova“.Naime, Orson Vels je tako vešto izveo dramatizaciju romana „Rat svetova“ i snimo radio dramu, da su slušaoci bežali u paničnom strahu uvereni da je apokalipsa u toku i da se zaista događa invazija marsovaca. Tim povodom je čak 1999. godine snimljen TV film „Noć“ koja je uspaničila Ameriku. Nešto slično se događa i u ovoj raspravi, uporno se šire tvrdnje bez argumenata i unapred se donose zaključci o onom što će se eventualno dogoditi.Ja ne bih da u Srbiji snimamo ni „Rat svetova“, ponajmanje „Noć“ koja je uspaničila Srbiju. I zato podsećam na to što su Latini davno rekli „ audijato ret altera pars“, neka se čuje i druga strana.Očigledno je problem u tome što su mnogi uobrazili da su te dve strane pod kupolama ovog parlamenta. I to naprosto nije tačno. Mi jesmo dve strane i čak više strana u političkom smislu, ali povodom teme o eksploataciji litijuma, svi mi u parlamentu smo jedna strana. Kako to?To to?To je tako, jer smo svi laici za temu rudarenja. To su ovih dana u svojim iskrenim iskazima izgovorili mnogi poslanici, a onda koja je to druga strana? Ta druga strana je stručnjaci sa nepobitnim referencama

nisam tvrdio ni tada ni danas da se ja razumem u sve te hemijske procese i to je malo složenija nauka.

Partija socijalne pravde, partija veoma ozbiljnih i odgovornih ljudi koji brine o preporodu sela Srbije, o egzistenciji ljudi na selu i njihovoj budućnosti.Dozvolite mi na kraju da kažem nešto sasvim lično. Moje najveće bogatstvo koje ne može da se meri ni sa jednim drugim bogatstvom na svetu jesu mojih sedmoro unučadi i upravo zbog toga ne bih da se u nikakavoj nameni dogodi zlo nikome, a najmanje deci i omladini u našoj Srbiji.Na Srbiji.Na kraju da navedem jednu narodnu poslovicu, da ne bude da sve citiram latinske sentence, gospodo, ne može da svane pre zore. Sačekajmo najmanje 22 meseca i mišljenja naučnika. Hvala lepo.

čuli od narodne poslanice da se oni drže zdravog razuma i nauke, a da se ostali drže nekakvih teorija zavere itd i direktno je spomenuta moja poslanička grupa.S tim u vezi, hoću da ukažem na sledeće, ako je ovaj Poslovnik toliko loš, da omogućava maksimalno 20 minuta za poslaničku grupu i 7 minuta za predstavnika, znači morate da budete toliko tolerantni da bar dajete pravo na repliku, kada se na ovako grub način vređa jedna poslanička grupa i svi potpisnici predloga zakona. To što narodna poslanica nema sopstvena saznanja da li je zelena agenda ostvariva ili ne, ja ću je uputiti da kao prvo… Uputiće te je neki drugi put, a što nervoza? Ja mogu da čekam koliko god hoćete, da se vi smirite i ponašate normalno.Da li ste uvažene kolege, evo kolege Milivojević koji ima poslaničko iskustvo, kao ja, shvatili šta se dogodilo juče. Da li uvažene kolege znate da gospođa Jelena ne treba da sedi u ovoj sali jutros, da li vi razumete kada sam ja prekršila Poslovnik i to član 127. sinoć, grubo i brutalno do niova da ste svi imali pravo da me pozovete na odgovornost? Zbog afere „ Bodrum“, sećate se kolega Milivojeviću, brujala je Srbija godinama. U prošlom mandatu je poslanica poslaničke grupe Zavetnici, podnela ostavku zbog zloupotrebe kartice, a vi vičete na mene, zato što sam bila korektna, prekinula sinoć sednicu, napravila se potpuno luda u odnosu na činjenicu da se uvažena poslanica javila pod tuđim imenom i prezimenom.Molim vas da od sada pa u buduće, od nje pa redom, prvo pročitate Poslovnik, a onda krenete da se po istom žalite.(Jelena

Hvala

ja ću kratko da odgovorim na pitanje poslanika Pavića od sinoć, da ne ostanem dužna.Znači, jedno pitanje se odnosilo na koncesiju kod Baljevca. Pitanje je bilo da li postoji još važeća koncesija sa Rio Tintom? Odgovor je – ne postoji.Kao što sam i rekla, Vlada Republike Srbije je 8. februara 2006. godine sa koncesionarom Rio Tinto European Holdings zaključila ugovor o koncesiji, odnosno tadašnji ministar Naumov iz Demokratske stranke Srbije, za istraživanje i eksploataciju borne rude Jarondolskog basena na teritoriji Baljevca aktom od 5. avgusta 2009. godine. S obzirom da je kompanija odlučila da napusti koncesioni ugovor, odnosno dostavila obaveštenje da odustaje od daljih geoloških istraživanja u okviru ovog polja, koncesioni ugovor je istekao i on nije na snazi.Što se tiče drugog pitanja, odnosno ovlašćenja državnog sekretara Obradovića, tadašnjeg državnog sekretara Ministarstva rudarstva i energetike, on je bio ovlašćen od strane tadašnjeg ministra rudarstva i energetike da potpisuje upravne akte iz delokruga sektora za geologiju i rudarstvo. Potpisao je brojna druga rešenja, kao i vanupravne akte iz delokruga ovog sektora i bio je zvanično zadužen pečatom ministarstva za koji je takođe bio ovlašćen da stavlja svoj potpis.Analizom podnetih zahteva i kompletnih spisa konstatovano je da ne postoji pravni osnov za poništavanje postupka kojim je izdato rešenje o rezervama, ali ni poništavanje ili ukidanje istog. Ukoliko neko smatra da je narušena zakonitost Zakona o opštem upravnom postupku predviđa mogućnost podnošenja zahteva za preispitivanje nekog upravnog akta, uz propisane uslove pod kojima postupa nadležni organ, te u tom smislu može iskoristiti tu mogućnost koju predmetni zakon predviđa, a nadležni organ će doneti odluku o tome.Što se tiče konferencija i moje prisutnosti na Ruskoj nedelje energetike, ja lično nisam bila prisutna, bio je prisutan državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike. Ruska Federacija je naš značajan partner u energetskom sektoru i nastavićemo da vodimo aktivan dijalog sa svim ruskim partnerima, kao što sam to lično činila u prethodnim nedeljama, mesecima i godinama, a takođe, na nedavno održanoj konferenciji u SAD o energetici takođe nisam bila, jer sam bila sprečena, tako da kao što vidite, imala sam brojne poslove u zemlji, pa nisam putovala ni u Rusku Federaciju, ni u SAD. Hvala vam. Zahvaljujem.Nastavljamo sa radom po spisku prijavljenih narodnih poslanika.Reč ima kolega Dragan Stanojević.Izvolite. **Dragan Poštovane kolege, poštovana predsednice, predsedavajuće, žao mi je što i ne bih hteo da budem učesnik ovakvog skupštinskog načina rada. On je u principu destruktivan i pretvorio se u neki politički tolk šou ili čak u nekakvu vrstu navijanja, gde svako navija za svoju ekipu, bez obzira o čemu se radi. Rezultat toga su naravno i ove uvrede, prozivke, koje vidimo svaki put kada imamo zasedanja.Naravno, i ja bih umeo da budem igrač na publiku za Tik tok, Jutjub, i tako dalje, ali bojim se da to nije konstruktivan način koji nam je krajnje potreban u ovom momentu, jer to od nas očekuje narod.Želim narod.Želim da ponovim da „Mi glas iz naroda“ stoje iza stavova koje smo kao pokret javno iznosili u prethodnom periodu, gde se zalažemo za donošenje zakona o zabrani rudarenja litijuma.Moram da priznam da je gospođa Brnabić juče bila u pravu kada je govorila o velikoj štetnosti škriljaca, ali treba da zna da ništa manje nije štetan i litijum, pa i to rudarenje treba da bude zabranjeno kao i svako drugo koje nanosi veliku štetu državi.Vidite, danas je litijum u svetu postao sinonim ekoloških problema. Mogao bih reći da imamo izbor između ekologije i onkologije, nažalost.Mnogo smo ovde čuli i tačnih i netačnih tvrdnji. Zato ja neću da glumim internet eksperta rudarenja, ali mogao bih da ovako kao privrednik, odnosno ekonomista ocenim isplativost ove investicije, pošto vlast osnovni akcenat pravi upravo na tome.Prva stvar, kada bih se stavio u ulogu investitora, uporedio bih isplativost investicija i izbor tehnologija. Svakog investitora interesuje dobit, da dobit je jedini deo novoostvarene vrednosti koji se putem investicija pretvara u kapital.Kada izučim ovaj predmet, dolazim do zaključka da pored ovog tzv. teškog rudarenja, a to je ekstrakcija litijuma iz čvrste rude, koji je mnogo teži i skuplji proces, postoji i dobijanje litijuma iz slane vode, što je neuporedivo lakši i jeftiniji način. Teško mi neko može kao investitor objasniti da je bolje da uložim u projekat Jadar dve i po milijarde evra ili dolara da bih godišnje proizveo 58 hiljada tona, dok isti taj litijum mogu dobiti iz slane vode uz destetostruko manje ulaganje, jer bi u ovaj obim ekstrakcije trebao da se uloži oko 200 miliona.Pored

fabrike koja litijum ekstrahuje iz slane vode može da se proširi za godinu dana, a za izgradnju jednog rudnika je potrebno mnogo više vreme. Uz to, cena u Argentini i Čileu je oko 1500 dolara za tonu, a projektovana cena kod nas je 15.000. Kako njima neko može da konkuriše, to je pitanje.Postoji i nova tehnologija, tzv. metoda redoks parne elektrodijalize. To nisam ja smislio, već mi je jedan ruski naučnik objasnio o čemu se radi i rekao da je to daleko isplativije i manje štetna tehnologija od postojeće.Bilo koja grana poljoprivrede bi nam donela u principu danas veći dohodak bez rizika po zdravlje i ekologiju. Danas imamo i maline i jagode i mnoga druga voća koja su i skuplja od litijuma, pa čak i čuveni čvarci.Ukoliko projekat ne bi bio profitabilan, bojim se da bi Rio Tinto mogao da primeni neku od radikalnih strategija smanjenja troškova, mogli da se dogode u dogovoru sa Vladom, a može da bude i samoinicijativno.Dakle, u klasičnom smislu ovaj projekat je neisplativ, ali ovo mi govori da ovde nije reč o klasičnom investicionom projektu, već da on u sebi sadrži mnogo faktora o kojima mi ne znamo. Ja ću navesti nekoliko koji ovaj projekat mogu izvesti u super isplativi, nažalost, na štetu građana i države.Prvo, rudna renta u mnogim razvijenim zemljama visokog ekološkog senzibiliteta između 20% i 30% i to od ekstrahovane rudne sirovine, vlast kaže da bi mogli dostići nivo razvoja Norveške, ali treba isto tako da kaže da je u Norveškoj rudna renta 27, 28% za naftu i gas.

40%.Interesantno da u objavljenom izveštaju nema poreza na dodatu vrednost. Verovatno će Rio Tinto celokupnu proizvodnju izvoziti, što ne podleže obavezi plaćanja PDV-a. Da bi izbegla obavezu plaćanja PDV-a na uvoz, kompanija će uvoziti u svrhu ostvarivanja izvoza, čime se oslobađa plaćanja ove poreske obaveze. Ovo je još jedan faktor koji izuzetno utiče na isplativost ovog projekta.Imam još jedan ključni faktor. Da li će Rio Tinto realno doneti u Srbiju dve i po milijarde da izgradi taj rudnik? To je veliko pitanje. Moj strah, a i neka logika mi govori da Rio Tinto neće taj novac doneti, odnosno da će to biti samo delimično, da će najveći deo uraditi Srbija kroz podsticaje, poreske kredite, uglavnom kapitalom građana, odnosno našim kapitalom. To je najveća koruptivna mogućnost, gde neko može da zaradi ogroman novac koji će faktički biti ukraden od naroda, odnosno preliven u njihove džepove.Moja procena je takođe da bi Rio Tinto mogao da za ovaj period od 50 godina iznese oko 25 milijardi evra, a da bi u Srbiji ostalo oko 250 miliona, i to je veliko pitanje zato što bi se moralo uložiti na sanaciju tog rudnika.Želim da postavim nekoliko pitanja koja se jednako tiču i vlasti i opozicije. Posedujemo neka svedočenja i vidimo dobru volju svedoka da ovde u Skupštini, pred odgovarajućim odborom u prisustvu predsednika ili bilo koga i čak i investitora iz Nemačke, svedoče o brojnim pitanjima, jer je on bio svedok ovih dešava. Može da se stvori anketni odbor, ali smatram da bi taj čovek trebao da bude ovde kod nas. On je doktor tehničkih nauka, radio i živeo u Nemačkoj i bio je jedan od učesnika ovog procesa.Predlažem da se hitno razmisli o izmeni zakona iz 2006. godine gde su spojene istraživačka i eksploataciona prava.Nažalost vidim da se ovde stvaraju tenzije u društvu. Bilo bi neverovatno glupo da zarad interesa nekih belosvetskih kapitalista dozvolimo sukobe ili haos u našoj Srbiji. Očigledno je da današnje tehnologije ne daju adekvatnu zaštitu, što znači da treba ova pitanja ostaviti nekim budućim generacijama, a kada za sve ovo budu postojala znanja, odgovori i jasne garancije.Voleo garancije.Voleo bih kada bi u Skupštini bili svi nezavisni poslanici, jer u tom slučaju bi svi glasali u interesu naroda, a ne u interesu stranaka ili stranih mentora. Toliko od mene. Zahvaljujem se puno.

što je problem u ovoj debati i što je problem već dve godine u Republici Srbiji. To je da čovek koji počne izlaganje sa tim - upravu ste oko štetnosti škriljaca, ali je istina ista štetnost od litijuma, onda doda - ali ja to ne znam, ja sam ekonomista. Niko ovde ne zna ništa o tome, ali svi imamo pravo da pričamo o tome kao da smo stručnjaci.Citiraću profesora Branislava Simonovića, bivšeg direktora Instituta za opšte-fizičku hemiju, kada je čovek rekao: „Ljudi, da li je vama jasno, da li ste vi svesni da smo mi jedina zemlja na svetu koja ima 300.000 eksperata za litijum, toliko eksperata ne postoji u čitavom svetu, ali postoji u jednoj Srbiji“.Sada vi meni recite - kako je moguće da tvrdite da je litijum jednako štetan kao škriljci, a škriljci su zabranjeni, a litijum nije? Šta su Nemci budale, pa da zabrane škriljce, ali budale da dozvole litijum, jel? Isto tako i Francuzi, i Španci, i Škoti, i svi ostali. Bukvalno nebuloze koje mi moramo da slušamo.Kaže, više bi zaradili od poljoprivrede. Ljudi, da li ste vi čuli u ova četiri dana da će ovaj projekat da zauzme 0,03% poljoprivrednog zemljišta, a vi ga upoređujete sa prinosima od 100% poljoprivrednog zemljišta? Vi upoređujete 0,03% sa 100% i bez ikakve sramote to tvrdite pred svim građanima Srbije.Konačno, nebuloze oko rudne rente. Da vam citiram, prema podacima Svetske banke rudna renta za metale se u svetu kreće između 1% i 4%, kod nas je 5%, a vi citirate rudnu rentu bog te pita za šta. za šta. Više mi ne poredimo ovde ni babe, ni žabe. Mi ovde pričamo bukvalno šta ko hoće taj to kaže, pa ko pokupi, pokupi.

Naravno da sam rekao da nisam ekspert i da ne treba da glumim eksperta, jer svi čitamo sa interneta, skidamo informacije. Poenta je u tome da postoje neka opšta znanja, a ta opšta znanja govore o tome da su škriljci štetni jako isto kao što je i litijum, i to su neka elementarna znanja koje treba da zna svako ko je učio i fiziku i hemiju. To je jedna stvar.Druga kada sam govorio o poljoprivredi, imao sam u vidu, pošto vi kažete da će biti zaposleno 1.300 ljudi, naravno, to je neki godišnji budžet od 20 miliona, ali isto tako mi imamo cenu dana iste te maline i mnogih drugih oraha, da ne navodim sve, a koja je daleko veća od cene tog istog litijuma, a to znači da bi ulaganje u tu sferu bilo interesantnije, isplativije i isto tako bi mogli da uposlimo veliki broj ljudi i da pomognemo te poljoprivrednike koji muku muče i koji danas teško rade taj posao, ali mogu da ostvare dobit. Bila bi velika korist i za državu i za njih, a bio bi veliki značaj i za ekologiju koja se, naravno, tom proizvodnjom nikako ne dovodi u opasnost. Hvala.

vidim da se niko ne osvrće, a htela bih da napomenem da smo juče prisustvovali, takođe, još jednom u nizu kriminalnih aktivnosti vladajućeg režima, a to je brisanje samog stenograma, odnosno stenogramskih beležaka. Kao što smo bili svedoci svi mi ovde prisutni u sali, narodni poslanik pozicije je izrekao tešku uvredu na račun jednog od opozicionih lidera.

pitanje o kome sada govorite je stiglo iz novina „Danas“. Oni ne znaju ono što biste vi morali da znate. Steno-beleške sadrže samo ono što se zvanično govori u mikrofon,

da ne zloupotrebljavamo ozbiljan zakon, ozbiljnu temu. Vi tvrdite da je ozbiljan i nemojte da danas pravimo cirkus na način na koji je to neprimereno. Lepo je rekla koleginica Kovač da juče nije čula kolegu koji je dobacio strašnu stvar. Ja se sa vama potpuno slažem.Ja sa vama potpuno slažem.Ja ne znam kako je stenogram napisan i ne znam, ako je čula, zašto nije reagovala, ali hajte da vi danas ne pravite novi cirkus od toga. To je zaista juče bilo strašno i sramotno za sve nas, ali nemojte da pravimo novu sramotnu situaciju.Ako imate nešto što biste rekli vezano za zakon koji ste predložili, izvolite, ali hajte da zatvorimo ovu temu, ljubazno vas molim, a radi svih nas.Prijavite se, ako želite o zakonu. **Danijela Nestorović** Naravno da želim, ali bih vas isto tako zamolila da me ne prekidate, jer nikoga niste prekidali. Ja nikada nisam pravila ovde cirkus, niti ću praviti. Tema jeste ozbiljna i tema zaista zaslužuje pažnju svih građana Republike Srbije. Ono na šta želim da ukažem je, takođe, bio ovaj propust da bi građani Srbije shvatili u kakvoj atmosferi se donose vrlo ozbiljni zakoni.U tom smislu sam htela da naglasim još jednom da postoji nešto što se u mojoj profesiji i advokatskoj praksi zove – produženo krivično delo. To je kada se čini više istih ili istovrsnih krivičnih dela učinjenih u vremenskoj povezanosti od strane istog učinioca koji predstavljaju celinu zbog postojanja najmanje dve od pet okolnosti. Prva je istovetnost krivičnih dela. To ovde možemo da poistovetimo sa krivičnim delima koja spadaju u grupu imovinskih krivičnih dela. Vremenski kontinuitet mogu da opredelim na period od 12 godina, da je delo učinjeno i da predstavlja celinu, istovetnost oštećenog, a to su građani Republike Srbije, istovrsnost predmeta dela, a to je imovina svih građana Republike Srbije, korišćenje iste situacije ili istog trajnog odnosa, to je zapravo rad u ovim državnim organima koje predstavljaju predsednik, Vlada, ministri, jedinstveno mesto ili prostor – Republika Srbija, i jedinstveni umišljaj, svest i volja da se ovo delo počini i pribavi ogromna protiv pravna imovinska korist na štetu oštećenih građana.Građani građana.Građani već četvrti dan nikako ne mogu da dobiju odgovor na pitanje od onih koji su zapravo doveli do ovakve situacije, da mi danas raspravljamo o tome da li ćemo da sačuvamo zdravu životnu sredinu ili ćemo da udovoljimo interesima stranih investitora?Moje osnovno pitanje je bilo - zašto se na kriminalni način praktično oživljava Uredba o prostornom planu Projekta "Jadar"? Zašto se ne slušaju državne institucije, poput Ustavnog suda, koji na vrlo decidan i jasan način govori da ne može Prostorni plan biti usvojen tek tako što bi se vratio ponovo u pravni život? Zašto tadašnja premijerka a sadašnja predsednica Narodne skupštine uporno izbegava da odgovori na dva ključna pitanja - prvo i osnovno pitanje je da li ste 20. januara 2022. godine slagali građane Republike Srbije kada ste izjavili da je apsolutno stavljena tačka, da je ukinut Prostorni plan, da je ukinuta Radna grupa, da su ukinuti svi akti? Da li ste tada ili lažete sada da ne postoji nikakav investicioni ugovor ili drugi tajni ugovor koji bi praktično stavio u ovako povlašćeni položaj ozloglašenu kompaniju Rio Tinto?Ja ću vas podsetiti da ste 2017. govorim sada o tadašnjoj premijerki a sadašnjoj predsednici Narodne skupštine, koja je u intervjuu za RTS izjavila da je prilikom potpisivanja ovog Memoranduma o saradnji u julu 2017. godine izrazila nameru Vlade da omogući da se i eksploatacije rude jadarita i proizvodnja litijum-karbonata obavlja u Srbiji, kako bi se omogućio dalji razvoj industrijske proizvodnje u novim tehnologijama. Da li ste vi to tada obećali kompaniji Rio Tinto, s obzirom da je ovde izražena jasna namera da se omogući ovoj kompaniji ne samo istraživanje već i eksploatacija rude jadarita?Građani Srbije zaslužuju odgovor na ovo pitanje. Bez obzira koliko mi bili politički neistomišljenici, bez obzira na naše međusobne lične razlike i razmirice, građani Srbije zaslužuju da dobiju odgovor na ova jako važna pitanja. Bez obzira što vama ovaj zakon deluje toliko smešno, što pojedini poslanici pozicije govore na ličnom nivou o tome koliko je neko smešan, glup ili inbecilan, ja se neću spuštati na taj nivo i ja ću zahtevati od vas, do zadnjeg momenta, sve dok mašine Rio Tinta ne dođu u Jadar, da se izjasnite kada ste lagali i zašto ste lagali i u čiju korist ste dali Mačvu, na osnovu kog pravnog dokumenta? Ukoliko nije postojao nijedan pravni dokument,

ova pitanja sam pružila odgovore juče. Možete stenobeleške da uzmete, pa da ne trošim svoja dva minuta da ponavljam nešto na šta vi ne možete da se koncentrišete

i Vlade Republike Srbije u vezi sa ovim projektom, 13 godina nakon što su Rio Tintu izdata prva istražna prava. Ponosna sam što smo potpisali.Znate kako, nismo potpisali u tajnosti, bila je pres konferencija u Vladi Republike Srbije i odgovorili smo na sva pitanja. Posebno sam ponosna zato što smo mi bili prvi prvi u 13 godina, a vi ste doveli Rio Tinto, vi im dali istražna prava, vi promenili zakon da imaju jedini eksploataciona prava, vi ih ubacili u strategiju, e, vidite, mi smo bili prvi posle 13 godina da u tom memorandumu sve obaveze Rio Tinta budu da se u potpunosti aktivno pridržava srpskih i međunarodnih standarda zaštite životne sredine, da se u potpunosti aktivno pridržava srpskih i međunarodnih standarda bezbednosti i zdravlja na radu, da se u potpunosti aktivno pridržava i promoviše srpske i međunarodne standarde u saradnji sa lokalnim zajednicama, da podržava lokalne zajednice i lokalnu samoupravu u cilju ostvarivanja lokalnih ciljeva u pogledu nabavke i mera poslovanja i dodatnih prihoda i da uspostavi okvir nadzora u bliskoj saradnji sa državnim organima i lokalnim institucijama za ovaj projekat.Zašto vi to niste uradili u bilo kom trenutku između 2001. i 2012. godine? Zašto? Pitam građane Republike Srbije - ko je prvi naterao Rio Tinto da se pridržava najboljih standarda zaštite životne sredine, oni ili mi? Mi, poštovani građani Republike Srbije. Hvala vam. **Danijela Nestorović** Ja ću samo da podsetim, imam steno-beleške, pažljivo sam ih pročitala, ja nisam dobila odgovor na konkretna pitanja. Dobila sam istu priču koju pričate već tri dana, a koja nema nikakve veze sa onim što sam ja vas pitala.Moje pitanje je, ako ste pogrešili i ako se ustanovi da ste pogrešili, da li ste spremni da se izvinite građanima Republike Srbije za ovo što sada radite?Takođe, radite?Takođe, postavila sam jedno pitanje na koje već tri dana nemam nikakav odgovor. Aleksandar Vučić je izjavio, a podsetiću građane na njegovu izjavu, da nemamo pravo da uništavamo živote većeg broja ljudi nego što je bilo predviđeno prvobitnim planovima. Moje pitanje za predsednika je bilo pre tri dana, a ponavljaću ga svaki put kad god mi se ukaže prilika - koliko je tačno života bilo planirano za uništavanje? Građani Srbije zaslužuju odgovor na ovo jako bitno pitanje.Kada se predsednik jedne države ovako izjasni prilikom usvajanja vrlo bitnih zakona o eksproprijaciji, Zakona o referendumu, kada je govorio o Rio Tintu, ukoliko naglasi ovu rečenicu o uništavanju života jednog broja ljudi, duguje objašnjenje građanima šta to znači i koliki broj građana je bio predviđen za žrtvovanje? Hvala. **Milenko Jovanov** Niko nije bio predviđen za žrtvovanje, svi su dobrovoljno prodali svoju imovinu. Prema tome, niko nije bio predviđen za žrtvovanje.Ja znam da buzundžije koje je ovde gazda opozicije uveo da viču i halaču rade svoj posao. Ono što je problem ovih dana to je što su očigledno buzundžije postale strateški mislioci pa prave strategiju nastupa opozicije u parlamentu. Tu već ulazimo u drugu fazu, a to je ono - majmun je ušao u tenak i biti će katastrofa.(Narodni poslanici dobacuju.)Tu katastrofu evo gledamo, pošto vidite kako izgleda kada majmun uđe u tenak. Evo i drugi buzundžija se javlja.

i otišlo sa svojih imanja, uzelo novac, kupilo stanove u Loznici, Beogradu, Šapcu, gde je ko mislio, ostale još dve porodice i kada je Aleksandar Vučić rekao da ne treba da pravimo štetu veću od one koja mora da se pravi, pa to se na to odnosi. Na to se odnosi.Dakle, onih 157 porodica koje su bile tamo gde bi trebalo da bude rudnik, koje su prodale svoja imanja, to je to. Nema više od toga, ali ne vredi.I ona generalno danas i juče reč ne govori o zakonu. Ja molim samo građane na to da obrate pažnju. Ni reči o zakonu, ni reči o tome zašto bismo mi koji smo protiv zakona trebalo da glasamo za taj zakon. Ni reči o tome.Pazite sada ovo, ona primećuje, kaže - ima na listi neodlučnih, pa šta ste uradili da te neodlučne ubedite da budu za? Šta se uradili da glasaju za vas? Ovog buzundžiju puštate da urla na ljude? To vam je način da nas ubedite? Ovog što je zamenio vinjak medom pa mu udarilo u glavu? To vam je ideja? Nemojte. Na taj način nas ne možete ubediti.Dakle, hajde vratite se na zakon i nemojte da čitate ono što ste već sto puta objavili na Tviteru, Fejsbuku, svim mogućim društvenim mrežama. Dajte nam recite zašto i kako će taj vaš zakon da promeni stvari. To da čujemo, a na to odgovora nema, nego čitate citate od pre godinu, dve i pet. Pa znamo svi to, sve je u redu. Ponovili ste. Ponavljajte i dalje, nije problem, ali nećemo da jednostavno na taj način ulazimo u polemiku. Dajte o zakonu. Vaš je zakon. Hajde, molim vas, recite nešto u korist vašeg zakona. Kovač** Pravo na repliku, Ana Brbanić.Izvolite. **Ana Brnabić** Ipak ću morati da se ponavljam.Tako da, da ja sam učinila sve što je bilo u mojoj moći te 2022. godine da zbog velike uznemirenosti građana pokušam da zaustavim taj projekat, ali, znate, ja sam u odnosu na Skupštinu samo Vlada tada bila i Skupština i zakoni Republike Srbije su u svakom smislu iznad što jedan Vlada jednom uredbom može da uradi. O tome se radi, poštovani građani Republike Srbije, kada pričam da je do 2012. godine da ovi koji su danas opozicija i tobož su protiv litijuma i Rio Tinta a doveli su i Rio Tinto i stavili da je litijum, i u tome se slažem, strateški mineral i najveća mogućnost za bogatstvo Republike Srbije. Sve to oni stavili 2012. godine, sada se bune samo zato da oni kopaju ili iskopavaju ili rudare kad oni dođu na vlast i to završe. Dakle, da su oni to tada zakonima i Strategijom do te mere cementirali da ja kao obični predsednik Vlade šta god da sam uradila Ustavni sud mi je vratio i rekao – ne može. Ne može, potpuno jasan kontinuitet između istražnog prava 2004. godine, kontinuitet da imaju pravo, eksploataciono pravo, jedini da mogu da se prijave iz 2006. godine, dodatno učvršćen kontinuitet zakonom koji je prošao Narodnu skupštinu 2011. godine, dodatni kontinuitet upravo za Rio Tinto zato što su ih ubacili u Nacionalnu strategiju 2012. godine. Ne možete, gospodo iz Vlade, znajte gde vam je mesto, ne možete, ovo su nacionalna strateška dokumenta i zakoni Republike Srbije i oni ne mogu retroaktivno da se menjaju.Tako da sam pokušala, ali vaši koalicioni partneri su tako zacementirali Rio Tinto da Bog otac sada ne može da se izvuče, osim, poštovani građani Srbije, i time ću završiti, ukoliko Studija o proceni životne sredine pokaže da ima devastirajuće efekte po životnu sredinu. Moje je pitanje – zašto bežite toliko od te studije kad verujete u vaše argumente?Hvala vam. Nestorović. **Danijela Nestorović** Moram prosto da odgovorim da bi građani Srbije razumeli.Dakle, ne radi se samo o još par kuća koje treba da se otkupe od strane Rio Tinta. Molim vas,

Stupica, Šurice, Cikote, Krivajica, Simino brdo, Filipovići, Draginac, Jarebice, Veliko selo, Brnjac, Bradić, Grnčara, u Krupnju Gornje Brezovice, Krasava, Dvorska i Cerova. U tim selima po poslednjem popisu zvaničnom 19.500 stanovnika.Dakle, ne radi se o par ljudi, o dve, tri kuće, kako ste rekli. Nemojte da bez veze obmanjujete javnost.Ono što takođe pokušavam danima već da objasnim, ja sam prvog dana detaljno obrazložila ovaj zakon. Onaj ko je hteo da čuje, čuo je. Oni koji ne žele da čuju, a nalaze se prekoputa mene, uporno će ponavljati da zakon nije detaljno obrazložen.Moram još jednom samo da objasnim – ne može da se radi obim Studije o procene uticaja na životnu sredinu dok postoje pravno nevaljana akta koja su u neskladu sa Ustavom Republike Srbije. To je elementarno.Vi ste morali, po uputstvu Ustavnog suda, da sprovede ponovo postupak usvajanja Prostornog plana opštine Loznica, da predvidite tu te rudnike, a pre svega toga da usvojite prostorni plan Republike Srbije koji je krovni dokument. Nakon toga da predočite građanima Strategiju upravljanja mineralnim sirovinama, da znamo čime sve raspolažemo, ljudi.Građani moraju da budu obavešteni o tome sa čim Republika Srbija raspolaže, koja su to rudna bogatstva, šta je planirano prostornim planovima na određenim teritorijama Republike Srbije. Građani moraju da budu upoznati, ne može da se radi prostorni plan po narudžbi investitora. Rio Tinto je naručio prostorni plan, Rio Tinto je dobio prostorni plan, ne može to tako. I Ustavni sud vam je to rekao.Onda, rekao.Onda, na osnovu takvog pravnog akta, koji nema pravnu snagu jer je nevažeći, ne možete da raditi studiju, pogotovo, ja neću sada da ispadne da čitam sa „Tvitera“, kako kaže kolega, vi ste imali…Nema imali…Nema potrebe da mi dobacujete.Znači, vi ste imali, i svesni ste situacije da je ova studija podeljena na tri dela kako bi se lakše dobile dozvole, a to jednostavno ne sme da se radi. Znate i sami da se u skupštinskoj proceduri nalazi zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu koji čeka da bude usvojen, znate i šta ste predvideli tim zakonom, kažete da je u skladu sa evropskim standardima.Molim vas, u tom smislu, s obzirom da je ova studija predata, odnosno zahtev je predat pre usvajanja ovog zakona, svesni ste da ukoliko ovaj zakon ne bude usvojen vi ćete odobriti na tako nevažećem pravnom aktu studiju o proceni uticaja i time obmanuti građane Republike Srbije.Hvala.

površina rudnika podzemnog 220 hektara, a deponije 170 hektara. Šta pominjete i to što pominjete sve te opštine itd. nema nikakve veze sa površinom rudnika i sa veličinom rudnika. To treba da bude jasno. Postoji direktan uticaj i to je onaj zahvaćen obimom i površinom koji je definisan u prostornom planu.Što se tiče odluka Ustavnog suda i drugih odluka, ukoliko neko smatra da je nešto neustavno, to nije mesto u Narodnoj skupštini da se o tome priča. zakonodavna tela, odnosno sudska tela u kojima možete da se obratite ili ko god ima da nešto kaže u vezi zakonodavnih načela bilo kog dokumenta ili bilo kog akta i sud će po tome postupati.Znači, postoje apsolutna razdvojenost i izvršne i sudske i zakonodavne vlasti. Ne znam zašto ovde debatujemo o odluci Ustavnog suda i odlukama Vlade. To da se slažemo, apsolutno da treba da znamo čime raspolažemo i šta imamo pa upravo zato ne treba da se usvaja zabrana bilo kakvih istraživanja, jer treba da znamo čime raspolažemo i to jeste zadatak Geološkog zavoda Srbije i zato želimo da ga osnažimo onda kada ste ga vi oslabili. Zato želimo da osnažimo ulogu i uticaj države u pregovaranju onda kada ste vi državu izbacili 2006. godine, kada ste promenili zakon zakon iz 1995. godine koji je davao mogućnost upravo državi da ugovara i da bude snažan i da bude snažan element u razvoju projekata. Pošto je to izbrisano, da želimo apsolutno da se to vrati i radićemo na tome da osnažimo uloge države. Slažemo se i da treba da znamo čime raspolažemo i u tom kontekstu apsolutno mislimo da je pogrešno da se zabranjuje istraživanje bilo čega, a to je ono što vi predlažete. Tako da je kontradiktorno malo ono što vi iznosite i prekinite da ponavljate i da postavljate ista pitanja na koja ste dobili odgovore, ali ponavljate ih uporno da bi i dalje širili istu priču, istu matricu, sve ono što smo već čuli samo nažalost građani Srbije vam ne veruju.

građani i građanske Republike Srbije, uvaženi predstavnici Vlade, poštovane kolege, ušli smo u četvrti dan rasprave o predloženom zakonu. Verujem da ste svi vi koji ste ovo pratili nedvosmisleno došli do zaključka da će ova tema još dugo biti aktuelna.Želim aktuelna.Želim da se zahvalim pre svega kolegi Albijaniću koji je prekjuče ovde imao jako zanimljivo izlaganje. To obraćanje ćemo verujem svi pamtiti. Nakon višesatnog elaboriranja, tiketiranja nas ovde kao plaćenike Rio Tinta, kao jahača Apokalipse, kao nekih pojava iz pakla, uvaženi kolega je ustao i rekao jedinu istinu, a to je da ovde nema nevinih. I da, nema ih.Svi ih.Svi smo na ovaj ili onaj način, u nekom periodu svoje vlasti, bili u zagrljaju kompanije „Rio Tinto“. Neko ih je prvo zvao, pa im je dao dozvolu, pa pravio zakon, pa potpisivao memorandume. Kada bismo samo pročitali sva imena poslanika koji su sedeli u ovim klupama u protekle dve decenije, trebalo bi nam puno vremena. Ali, to samo govori o jednoj stvari, a to je da je multinacionalna kompanija „Rio Tinto“ bila i jeste postojanija od svih vlada i svih poslaničkih mandata od kada je stigla kod nas, i to je jedna činjenica.Kompanija „Rio Tinto“ je perjanica svetskog kapitala, koja teži da globalno posluje, i nije jedina, koja je posle agresije NATO na našu zemlju, 1999. godine i tzv. demokratskih promena 2000. godine, umarširala sa ciljem da tu i ostane dok ima interes. Zašto smo se skoro svi smejali kada je kolega Alibijanić rekao da bi trebalo da doživimo katarzu i smirimo strasti, jer je to opet bio jedan trenutak istine gde se videlo da smo svi u jednoj nelagodi, da ne kažem muci? S jedne strane se brani nešto u potenciji, a to je iskopavanje rude jadarita, dok sa druge strane čujemo rezolutno „ne“, koje je vođeno jakim emocijama, ali ne od strane političara ovde, već od ljudi koji su se uplašili od zagađenja životne sredine. Strah je legitiman i opravdan, pogotovo kada ulazite u nepoznato. Još uvek ovaj projekat nije dobio svoj epilog, a to su tri studije koje treba da se završe za manje od dve godine. Tek tada može da se očekuje javna rasprava stručnjaka, kojih ima mnogo, i neki od njih su ovde i citirani. Većina tih ljudi tek treba da se oglasi, kada budu pročitali te studije.Da li ih je ova rasprava deprimirala ili ohrabrila? Mislim da im svakako nije prijala. Slušati narodne poslanike kako čitaju pojedine citate sa fatalističkim prizvukom, sigurno nije bilo lako. Šta na kraju ovaj predlog znači, ako nemamo sve parametre na stolu? Na šta se uopšte referiše i kakav mu je cilj? Poenta je da većina opozicije pokaže kako je jedinstvena i brižna, taman onoliko da zabašuri svoju ulogu u učestvovanju u donošenju zakona, koji su ovu kompaniju fiksirali kao jedinu koja može da da rudari jadarit u našoj zemlji.Da se posetimo kako je krenulo sa Predlogom zakona. Prvo je trebalo dati Predlog zakona u kome će decidno pisati da treba trajno zabraniti rudarenje jadarita, to su pričali na konferencijama ovde po Skupštini. Onda je nastala panika, travnjaci stranih ambasada su utabani i brže-bolje to trajno u Predlogu zakona obrisali i predloženo da se zabrani isključivo ovoj vlasti da pokrene ovaj projekat na kome se radi više od 20 godina, jer kada je bio u povoju 2006, 2011. godine, sećamo se da je to bila najveća razvojna šansa Srbije, da je to naš kriptonit, da ćemo biti Supermeni. Na RTS-u je išao prilog gde su sa oduševljenjem komentarisali da nam stiže zlatno doba.Sada doba.Sada smo došli do toga da ne da nismo Supermeni, već smo mutirane Nindža kornjače koje bauljaju po kanalizaciji. Šta se desilo tako katastrofalno da dođe do takve smene paradigme? Ništa, osim što je neko u međuvremenu izgubio vlast i sada su ti ključevi napretka u drugim rukama. Šta bi se desilo kada bi se uspelo da na ovoj temi vlast izgubi, a opozicija dobije? Litijum bi postao eliksir života, ne samo što bi se pravile baterije, automobili, telefoni, laptopovi i ostali proizvodi, već bi pospešivali rast kose i regeneraciju prostate, razumete.Predlog zakona je napisan, ne sa ciljem da nešto popravi ili promeni, već da od uplašenih građana napravi svoje birače, praveći se da nešto radi. Svima je jasno da u pisanju ovog istog zakona nije učestvovao nijedan profesor sa Rudarsko-geološkog fakulteta. Rasprava i argumenti koje smo slušali i probali da čujemo uspeli su da dovedu u pitanje opstanak svih rudnika i posao rudara. Poslednji put kada su rudari i rudnici politički zloupotrebljeni desilo se u osvit 5. oktobra 2000. godine. Podsetiću vas da su DOS-ovi prvaci 4. oktobra 2000. godine podigli kolubarske rudare i to je možda bio ključni momenat u nasilnom preuzimanju vlasti.Bez kolubarskih rudnika nema struje za Srbiju, tj. uglja za obrenovačku termoelektranu. Uspeli ste da predložite zakon o projektu koji još nije ni krenuo, a onda smo ovde čuli da su sada svi rudnici, a time i rudari, na udaru, jer posle agresije NATO-a, koja je tada imala 19 članica i formiranja DOS-a, koji je isto tako imao 19 stranaka, nije bilo nijedne partije sa ekološkim predznakom u imenu. Tada nije bilo poželjno zvanično propagirati ekološke standarde, jer je trebalo zataškati bombardovanje naše zemlje osiromašenim uranijumom. Tada je ekologija u praksi bila lov na organske srpske glave i prodaja istih Haškom tribunalu. U tom trenutku to je bila glavna privredna grana.Sve što smo slušali ovih dana, kao i ovu antirudarsku histeriju, mnogo je gore po Srbiju nego samo otvaranje bilo kog rudnika, zato što dovodi do atmosfere gde će rudari, ili kopači, kako su im nedostojno prekrstili profesiju, biti na stubu srama i kao takvi postati meta za svakog ko misli da više ništa ne sme da se, kako oni to vole da kažu, kopa.Ako zaista postoji i promil brige u ovim nastupima, onda treba da se politika utiša i sačeka reč te struke, koja od svih nas zajedno ovde mora da oseti podršku da se zaista odvaži i kaže šta će biti sa ovim projektom. Tek tada ima smisla ovde govoriti. Zahvaljujem.

Moram da napomenem da je kontradiktorno apsolutno sve o čemu ona priča. I meni je skroz nepojmljivo da ona ne zna koja su sve mesta i sela u zoni rudnika i predviđenih deponija. Da li je moguće da vam nisu poznata ova imena i nazivi mesta koja sam malopre pročitala? Rekli ste da to nije tačno, da ja nabrajam nekakva imena. Ne nabrajam ja ništa napamet. Pročitala sam vam kako se zovu sela, kako se zovu mesta, koliko ljudi živi u svim tim selima i dobila sam odgovor da to nije tačno. Ja vas pitam – da li vi uopšte znate zona rudnika i zona predviđenih deponija

koja su sela i koliko stanovnika živi u zoni deponija i samog rudnika.Moram takođe da se osvrnem i na ovo stalno prozivanje – bivša vlast. Ja sad ne znam, evo, prethodna govornica koleginica je napomenula – bivša vlast. Ne znam da li ova bivša vlast ili ona-ona bivša vlast ili se radi o vašoj bivšoj vlasti od 1998. godine, jer jedino za vreme Karađorđevića i Obrenovića niste bili u vlasti, pa da znamo da znamo prosto o kojoj bivšoj vlasti se radi. Jer ako je to bivša vlast iz 1998. godine, istina je, da, oni su doveli „Rio Tinto“ 1998. godine. O tome će vam Srđan Milivojević malo više objasniti. Samo sam htela da se javim, prosto da raščistimo neke stvari. Hvala.